koliko je ko odugovlačio i trošio vreme, najbolje svedoče podaci sa e-parlamenta, da samo po amandmanima su predlagači govorili mnogo više od predlagača amandmana, predlagači zakona.Kada se uzme i poslanička grupa SNS, koja je to branila, ispada da skoro duplo više vremena su potrošili zajedno predlagači zakona i poslanička poslanička grupa koja je branila zakon, nego što su predlagači amandmana.Hvala.

da je bilo ko od većine hteo da opstruiše, ne bi imali kvorum za rad, pa bi pokazali svim građanima koliko ste ozbiljni i odgovorni u tom smislu, ali dobro, nema veze.Da čujemo dalje amandmane.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Radomir Lazović.Na

član 8. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam podneo amandman, tiče se ruralnog razvoja.Ministar poljoprivrede je objasnio sa kojim pojavama se suočila Vlada koja je proletos izabrana.Dakle, u pregovorima sa ortodoksnim političkim protivnicima, koji su, naravno, spojili litijum i poljoprivredu i na isti način se odnosili prema oba dva pitanja.Ja sam sa gospođom predsedavajućom učestvovao u razgovorima prošle godine sa istim tim predstavnicima, ali oni su zaključili da sam u daljim pregovorima nepoželjan.Dakle, s obzirom da su verovatno mislili da previše znam o poljoprivredi, s obzirom da sam sam poljoprivrednik, isključili su me iz tih pregovora, a onda su u nastavku svih pregovora do dana današnjeg se trudili da ja nikako ne prisustvujem takvoj vrsti razgovora da bi progurali neke svoje ideje, odnosno da bi favorizovali biljnu proizvodnju na štetu stočarstva, voćarstva, povrtarstva i prerađivačke industrije.Odbor kojim ja predsedavam, ne samo ja, se zalaže da naša biljna proizvodnja bude posvećena našem stočarstvu, našoj prerađivačkoj industriji.Nažalost, udruženja koja su vršila pritisak na način koji je ministar opisao su nas doveli do toga da i dalje se podstiče biljna proizvodnja. Od podsticaja treba podmazivati točak koji najviše škripi. Dakle, najviše nam škripi u stočarstvu, u uvozu mesa i mleka i onda oni koji nas pritiskaju da podsticaje usmerimo prema biljnoj proizvodnji, a ne prema stočarstvu, voćarstvu i povrtarstvu, kažu – a vi uvozite meso i mleko. Pa, zahvaljujući i vama, vašoj poljoprivrednoj politici i vašim političkim pritiscima, zato što je poljoprivredna mehanizacija postala instrument političkih pritisaka na Vladu zato što se neki poljoprivrednici, pojedini, pretvaraju u drumske razbojnike.Rezultat toga je povećan uvoz mesa i mleka zato što Vlada pokušava kroz njih da udovolji poljoprivrednicima.Odbor i ja sam se zalažemo da naša poljoprivreda ne bude gotovo u celosti spojena sa stranim imputima, stranim preparatima, stranom mehanizacijom, a s druge strane, da bude vezana i namenjena tuđem stočarstvu i tuđoj prerađivačkoj industriji.Mi onda raubujemo zemljište u korist strane prerađivačke industrije, u korist stranih imputa i za to dobijamo novca koliko ne možemo da vratimo kredite stranim bankama. Otuda se Odbor založio za povratak prehrambenog suvereniteta koji klizimo, koji narušavamo potpisivanjem SSP-a 2007/2008 godine. Da ne govorim ko ga je ispregovarao i koju štetu donosi.Samim tim što gubimo stočarstvo, mi gubimo organska stajska đubriva, gubimo na kvalitetu zemljišta i jedemo na određeni način hleb buduće generacije. Zato sam i predložio da sredstva za ruralni razvoj budu uvećana ako ne sada, onda sledeće godine jer tu je nabavka uslovnih grla, tu je nabavka mehanizacije, tu su podizanja novih voćnih zasada, tu su plastenici itd.Ne dobija se veći prihod u poljoprivredi samo u velikim površinama, dobija se i velikim prinosima po jedinici, odnosno velikom dohotku po jedinici površine, a to nam stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo garantuje i prerađivačka industrija tako stiče sirovinu.Naši građani ne izdvajaju novac za podsticaje da bi obezbedili prehrambenu sigurnost Francuzima i Nemcima, oni taj novac izdvajaju da bi oni imali prehrambenu sigurnost koja je narušena, već sam rekao, od 2007. i 2008. godine. Stoga se Odbor zalaže za to i zato sam predložio ovaj amandman i u sezonske intervencije koje treba da obezbedimo, ali džabe ćemo dići voćnjake, džabe ćemo nabaviti uslovna grla ako ne obezbedimo jedan fond za sezonske intervencije kada cena mleka ode ispod, kada cene voća odu ispod, da Vlada ima instrumente i ministarstvo da to dotira i na takav način stičemo veće prihode po jedinici površine.Ja vas sve pozivam da pokušamo da zajedno utvrdimo poljoprivrednu politiku koja je u korist potrošača, poljoprivrednika i u korist države koja može da podnese ne daj Bože neke nove ekonomske i vojne pritiske na našu zemlju.Hvala. Hvala vam.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Reč predao sam amandman koji predviđa da se smanje novčana sredstva iz budžeta za Kancelariju predsednika Republike, a da se povećaju za Narodnu skupštinu, i to ne zato što sam vidovit, jer sam znao da neće biti ove sednice Skupštine o litijumu, nego zato što smatram da za Skupštinu treba odvojiti veći budžet, jer možda će u bliskoj budućnosti ipak ovde da se uspostave neki drugačiji odnosi u parlamentu i primereno je da Skupština ima budžet, a ne da mi imamo Skupštinu koja izbegava zbog straha vladajuće većine da raspravlja o sednici o litijumu.Žao mi je što vladajuća većina pokazuje takav panični strah kada je reč o litijumu.

insistiraćemo da Skupština dobije ova novčana sredstva zato što smatramo da je parlament jedino mesto gde treba da se vodi rasprava, bez obzira na prisutan strah vladajuće većine od te rasprave. Zahtevaćemo da parlament bude mesto gde se diskutuje.Kada smo suočeni sa ovakvim strahom vladajuće većine i ovakvom opstrukcijom, kojoj smo svedočili prethodnih dana, gde smo u praznoslovlju ministara imali čak 77% vremena koje je predviđeno za ovu raspravu, mi nemamo drugi način nego da kažemo građanima Srbije pošto ovaj režim neće raspravu u parlamentu, biće ispred parlamenta. Pozivam građane Srbije na proteste protiv litijuma, protiv ovog režima. Pozivam građane Srbije na te ekološke proteste.

kada neko pozove građane da spavaju u šatorima ispod Gazele i kaže im sigurno tu smo do ispunjenja zahteva i onda poslušaju ljudi da se to stvarno uradi, a onda taj koji ih je pozvao prvi pobegne i osvane ujutru na Novoj S, onda zaista nema potrebe to istom verovati da će da spava ovde i da čeka da preda svoj zahtev da se raspravlja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i energetici. Zašto?Zato što mi hoćemo da se o tome raspravlja i mi tražimo da se o tome raspravlja. I o tome će se raspravljati mnogo pre nego što se nadate. A vaših protesta samo se strašno uplašili. Strahovito smo uplašeni. Uplašeni smo bili i kada ste pretili ovde. Niste hodali po zemlji, dva metra od zemlje ste hodali, išli visoko i pretili ovde poslanicima ko će gde da završi, kada ste mislili da vas se okupilo dovoljno, kada ste izmislili da vas je 300.000 i ne znam ni ja šta. Tako ste se ponašali i na kolegijumima i u hodnicima. I tada nismo bili uplašeni. Nismo uplašeni ni sada, a kažem vam, jedini ko se ovde plaši ste vi, a plašite se zato što će građani imati prilike da čuju kakve ste sve gluposti i budalaštine nazvali zakonskim predlogom.Kada građani budu čuli da ono što piše u „Trećem oku“ i „Zoni sumraka“ vi prepisujete u zakonski predlog, imaće prilike da čuju i ko ste i šta ste i koliko ste ozbiljni i koliko ste u stanju da se izborite za bilo šta u ovoj zemlji. Kada čuju da ste propustili jednu tačku dnevnog reda, od dve koje ste planirali, da se 86 vas genijalaca potpisalo i niko 10 dana nije primetio da vam fali jedna tačka dnevnog reda, kada čuju još mnoge druge stvari, ko je za šta glasao i 2001. i 2006. i 2011. poimenice, po strankama, sve redom. Pa ćemo da vidimo ko je za šta bio, ko se za šta zalagao, ko je za šta glasao i ko je čiji lobista, i ko je šta u ovoj zemlji uradio. Dobro.Da ponovim pred svim građanima Republike Srbije, pošto ste uspešno opstruisali ovu sednicu i ne možemo u vanrednom zasedanju da stignemo da govorimo o tom vašem Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ja ću, mimo onoga što ste vi tražili da bude u vanrednom zasedanju, kao predsednica Narodne skupštine, sa najvećim zadovoljstvom i radošću da stavim taj predlog zakona na redovnu sednicu, dakle, tokom redovnog zasedanja. To može da uradi predsednik Narodne skupštine. To ću ja uraditi. Tako da, ništa se ne brinite, pobeći od toga nećete.Idemo

i da je neophodno taj višak raspodeliti Ministarstvu poljoprivrede za, pre svega, navodnjavanje.Zbog ogromne suše kao elementarne nepogode smanjeni su prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbog toga i uvozimo dosta i voća i povrća i jagoda i krušaka, mladog krompira, paradajza, pasulja, krastavca, kupusa, lešnika, oraha itd.Zamislite da Srbija kao država ima Dunav, Savu, Drinu, Tisu, Veliku Moravu, Južnu Moravu, Zapadnu Moravu, Drim, Timok, Bosut, Brzavu, Begej, Toplicu, Pek, Pčinju, Kolubaru itd. a i dalje zavisi od toga da li će da padne kiša.Pod hitno moramo poraditi na tome da svako parče zemlje u Srbiji bude pod vodom, da bude navodnjavano, odnosno da konačno postanemo poljoprivredna zemlja, kao što to Grci rade, ili kao što smo 1947. godine počeli da kopamo kanal Dunav-Tisa-Dunav i do 1970. i neke godine ga završili, potom ga nismo održavali, to nije političko pitanje, to nije kriva SNS ili bilo koja, nego svi mi Iskopano je, recimo, 130 miliona kubika zemlje, a za Panamski kanal je iskopano 179 kubika zemlje. To je bio najveći evropski projekat u ovom delu Evrope po pitanju navodnjavanja Vojvodine.Zbog toga pod hitno se mora krenuti sa iskopom bunara za navodnjavanje svakog parčeta zemlje, a pogotovo u dolini Jadra, gde imamo 60 miliona kubika na dnevnom nivou pijaće vode i gde treba sprečiti iskopavanje litijuma kako bi zaštitili naše izvorište i kako bi ta izvorišta pijaće vode mogli da

Novaković** Mi pred sobom praktično imamo vatrogasni budžet, ali to je ona vrsta vatrogatstva koja ne gasi, nego dodatno rasplamsava sve nelogičnosti u budžetu, sve rupe i sve praznine, koje su male, čini ih još većim.Nerealno su predviđeni prihodi i rashodi. Optimistični ste kada su u pitanju. A kada je u pitanju rashodovna strana koju ste dimenzionirali na 198 miliona, takođe smatram da je to potpuno nerealnistično i to ćete da probijete.Ono što najviše bode oči je činjenica da nemamo projekte koji donose razvoj. Nacionalni stadion neće se isplatiti, neće razviti ništa, niti će proizvesti efekat razvojnosti i pod tri, on ne on ne znači popravljanje kvaliteta života. Četiri ili pet utakmica će biti igrano na njemu, a očekuje se po premeru radova da bude između 700 i 980 miliona evra. Kada biste taj Kada biste taj novac usmerili samo u poljoprivredu, vidite šta biste mogli da uradite.Od ukupnog poseda poljoprivrednog zemljišta 70% čine sitna poljoprivredna gazdinstva koja čine ogromnu većinu zbog suše su pala na kolena. Pitam vas da li ćete kao predsednik Vlade otvoriti razgovore oko prolongiranja obaveza poljoprivrednika prema pokrajinskim i republičkim fondovima? Da li ćete odložiti plaćanje zakupa poljoprivrednog zemljišta? Da li ćete otvoriti razgovor sa poslovnim bankama i videti kako da olakšate poljoprivrednicima koji su na kolenima i koji nemaju ekonomsku snagu da izdrže ovu sušu? Da li ćete strateški raditi na čišćenju kanala, subvencionisanju sistema za navodnjavanje, subvencionisanju organske proizvodnje? Koju meru predlažete koja bi ovaj budžet u domenu poljoprivrede učinila smislenom? Hvala. **Ana

smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima

zato što sada imamo dodatne amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, tako da moramo da prođemo i te amandmane,

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Jelena Pavlović, Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, prof. dr Đorđe Pavićević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić, Natalija Stojmenović, Marina Mijatović, Dobrica Veselinović, doc. dr Rastislav Dinić, Bogdan Radovanović, Slobodan Petrović, Marijan Rističević, Irena Živković, Sonja Pernat, Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonjić, Goran Petković, dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković, Zoran Stojanović, Dušan Radosavljević, Slađana Miletić, mr Nenad Tomašević, Slađana Radisavljević, Borisav Novaković, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Slavica Radovanović, Snežana Paunović, Dunja Simonović Bratić, dr Dušan Bajatović i Dijana Radović.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio kao nepotpune amandmane kojim se posle člana 8. dodaje član 8a koji je podnela narodni poslanik Jelena Pavlović i kojim se posle člana 16. dodaje član 16a koji je podnela narodni poslanik Jelena Pavlović.Odbačeni Pavlović.Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, sada otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Jelena Jerinić, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, Marina Mijatović, Dobrica Veselinović, doc. dr Rastislav Dinić i Bogdan Radovanović.Da li želi neko od vas reč?

nego su čekali da nema više vremena za ovaj njihov Predlog zakona, a sada više ne mora niko da se javlja po amandmanu. To se zove član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković, Zoran Stojanović, Dušan Radosavljević, Slađana Miletić, mr Nenad Tomašević i Slađana Radisavljević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 5. član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonjić i Goran Petković.Da li neko želi reč?Izvolite, gospodine Jovanović. zašto predsednik države ne dolazi na sednicu o litijumu? Zašto ste slagali narod kada ste rekli da je na projekat Jadar stavljena tačka? Te odgovore nećemo dobiti nikada. Ono što se dešava trenutno, poštovani građani, jeste bežanija od nečega od čega ne mogu da pobegnu, a to je litijumska groznica, litijumski košmar koji ovu ženu sa Dedinja, prodavačicu litijuma, progoni i njenog šefa Aleksandrra Vučića. Dakle, sad, Aleksandre Vučiću, još jednom da ti poručim – nemoj da se plašiš od litijuma, nemoj da se plašiš od Kosova, dođi na ovu sednicu, ako smeš, ako ne, idi dole u restoran pa peci palačinke. Hvala lepo. Samo da pročitam građanima Srbije koji nas prate. Ovaj amandman je glasio ovako: „Član 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom menja se i glasi: U članu 18. stav 1. menja se i glasi: Osnovica za ostale naknade po osnovurođenja i nege deteta za lice iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi, osim osnovice doprinosa za prihode koji imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu u kojem je otpočelo porodiljsko odsustvo, odnosno u kom je dete rođeno. Stav 8. briše se.“Vi niste pomenuli ni reč „dete“, a ne da ste pričali o amandmanu. Ni reč „dete“ pomenuli niste, ali ste zato pomenuli Aleksandra Vučića. Vučića. To se zove zloupotreba. To jeste ideja, hvala što ste rekli, zloupotrebljavate amandmane da bi pričali o čemu god želite i šta god hoćete, da znaju građani o čemu se radi.Može radi.Može da se desi sada da vam, kao neko ko će ipak sada biti primoran da preuzme to na sebe i zato što ste opstruisali ovu raspravu da organizuje ovu sednicu tokom redovnog zasedanja, zasedanja, ipak dođe Aleksandar Vučić. Samo nemojte sada odmah da Danijela Nestorović i ostali pričaju kako je bolje da ipak ne dođe i da nema ustavna ovlašćenja da dođe.Reč ima Milenko Jovanov. Poštovani građani Srbije, imali ste prilike da vidite kako izgleda opstrukcija ove sednice. To vam je to. Dakle, javi se po amandmanu i ne priča ništa po amandmanu, lupeta jedno te isto već šest dana i dolazimo dotle da ovaj čovek ne zna ni šta priča. Dakle, 18. septembra na N1 gostuje neko ko liči na njega. Ja ne mogu da verujem da to on govori, ovo što vidim da je rekao, iz prostog razloga što nam šest dana govori nešto sasvim drugo. Kaže 18. „u Skupštinu je ušao Zakon o rebalansu koji treba da ide svakako“, znači, zna on da to mora da ide kao prioritet, to što se prave blesavi ovih dana u medijima to je za javnost, a inače znaju, toliko zna, „koji treba da ide svakako, a da li će zajedno sa njim spojiti litijum i Kosovo“, a inače na Odbor za Kosovo i Metohiju nije došao danas, odbor održan, toliko mu je stalo do tog pitanja, kao i ovom drugom što se busa u junačke grudi, pa ni on nije došao, „da li će sa njim spojiti litijum i Kosovo da bi Vučić došao na sednicu, on po zakonu nema pravo da prisustvuje sednici o litijumu“, kaže ovaj što jako liči na ovog poslanika.To je ono što su mi preneli pravnici. Znači, 18. septembra, kaže, on po zakonu nema pravo da prisustvuje sednici, a onda od 23. septembra priziva Pantu da mu bude pita svaki dan. Ja razumem kada sa poslanicima iz opozicije razmenjujem replike pa čitamo jedni drugima sinopsise, šta je ko kada rekao, ali to da neko mora sam svoje sinopsise da čita da bi znao šta je rekao, ovo još nismo imali, ovo je prvi zabeležen slučaj.

Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihailović, Predrag Marsenić, mr Vladimir Jelić, Dejan Šulkić, Vladimir Đorđević, Zoran Sandić, Ljubinko Đurković, Zoran Stojanović, Dušan Radosavljević, Slađana Miletić, mr Nenad Tomašević i Slađana Radisavljević.Da li neko želi reč od

član 7. opet su zajedno podneli narodni poslanici Novi DSS, NADA i ostali.Odustajete.Čudom ne mogu da se načudim što niste odustajali u četvrtak, u petak, jutros. Odjednom, kad smo rekli - ej, dobro je, ljudi, ne možemo da stignemo, u redu je, svi odustajete od amandmana. Niko nema nikakvu želju da obrazloži

da pitaju da li neko želi da obrazloži amandman ili ne. To može da uradi samo predsednik Narodne skupštine.Takođe mogu sa ovog mesta

da sazovem sednicu u redovnom zasedanju, da ljudi vide kako odjednom niko ne mora da obrazlaže svoj amandman. A zašto ste ga onda podnosili kad niko ne mora da ga obrazlaže? Da, to je moj posao.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Borisav Novaković.Da li želite reč?Izvolite. da je ovo dobra mera kojom se podstiče populaciona politika i svaka mera koja vodi tome da olakša porodici da ima potomstvo i da rastereti porodicu ekonomske brige dobra, ali ova mera je nedovoljna i jednokratna.Dakle, u Srbiji i dalje više ljudi umre nego što ima novorođenih. U Srbiji na godišnjem nivou ostanemo bez oko 50 hiljada ljudi. Ako nastavimo ovaj trend, ne piše se dobro.Pitam Miloša Vučevića i pitam Milicu šta misle da urade u ključnoj stvari o kojoj uopšte ne pričamo ovde?Dakle, srpsko društvo se ne može emancipovati ako žena u Srbiji nije emancipovana, a žena u Srbiji ne može biti emancipovana ako nema ravnopravno pravo na rad, ako svaki poslodavac ima pravo da joj postavi dva pitanja - prvo, da li ćete zasnovati porodicu, a drugo - da li ćete imati decu? On dira u najtananija osećanja i praktično onemogućuje ženu da se realizuje kao majka. A pogotovo ne možemo imati emancipovanu ženu u Srbiji ako nema pravo na rad koji je izjednačen sa muškarcem i ako se njeno pravo na rad uvek osporava činjenicom da želi da bude realizovana kao majka. To su pitanja o kojima ovde ne pričamo.Ja bih voleo, gospodine Vučeviću, i kao pravnik i kao advokat da odgovorite, a vas Milice, kao žena koja se zanatski bavi time, šta mislite i u domenu radnog zakonodavstva da učinite da pozicija žene kada je u pitanju njen kapacitet da se zaposli i da privređuje, s jedne strane, a s druge strane i da se realizuje kao majka, a da to nije u suprotnosti, već jednom bude uklonjeno, jer u protivnom, imaćemo sve vreme pad nataliteta. Hvala. Hvala vam što ste pričali po amandmanu.Idemo dalje.Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici

Nije bilo pitanje za mene, ali tiče se radnih prava žena pa sam našla za shodno da se ipak javim.Kada je u pitanju primena Zakona o zabrani diskriminacije i ova pitanja koja se postavljaju ženama na razgovorima za posao ili situacije u koje dolaze nakon što se završi period porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, nisu nikakva ekskluziva ili samo sporadična pojava za Srbiju. Dakle, ovo su diskriminatorska pitanja koja se dešavaju svuda u svetu, na prostoru EU, bilo koju tačku tačku na planeti Zemlji da izaberete doći ćete u situaciju da se suočite sa ovom tužnom istinom da su žene vrlo diskriminisane kada je u pitanju razgovor za posao i nakon toga.Ovome toga.Ovome se staje na put tako što ćemo da vodimo jedan konstruktivni dijalog sa poslovnom zajednicom, da im ukazujemo na to između ostalog da se radi o kršenju zakona koji govori o zabrani diskriminacije, da ohrabrimo žene između ostalog da prijavljuju ovakve slučajeve jer bez prijave, vi ste advokat pa sa time ste verovatno i upoznati, i upoznati, žena da se uopšte krši Zakon o zabrani diskriminacije ne možemo ništa da preduzmemo.Dakle, osim sporadičnih saznanja da se to zaista u praksi dešava, bez neke reakcije i obraćanja institucijama mi ne možemo da primenimo kaznene odredbe koje se nalaze u Zakonu o zabrani diskriminacije.Zato bih i vas kao narodnog poslanika i veoma odgovornog čoveka koji živi ovde u Srbiji i iskreno se brine za zaštitu radnih prava žena zamolila u najmanju ruku da ne zloupotrebljavamo ovo kao povod za raspravu o demografskim izazovima koji slede, nego bih vas pozvala da sa tog mesta kao narodni poslanik, a sa druge strane mi sa ovog mesta kao članovi Vlade, ohrabrujemo žene da prijavljuju kada se krše određeni zakoni koji krše njihova ljudska prava.Tako da, nikakve veze sa tim da li se žene odlučuju ili ne odlučuju da imaju decu nema to pitanje o kojem vi govorite i između ostalog ovde je hiljadu puta ponovljeno da finansije ne igraju ključnu ulogu u toj odluci da li će rađati decu ili ne, već upravo to što nam sledi, a uopšte se ne tiče izmena zakona, jeste dobar i kvalitetan razgovor sa poslovnom zajednicom kako možemo ženama da omogućimo da se usklade njihove poslovne obaveze sa njihovim privatnim obavezama.Druga tačka koja je po meni najvažnija to je da ih ohrabrimo da prijavljuju kada se krši Zakon o zabrani diskriminacije.

političko lešinarenje sa vaše strane. Imputirate ovde ove predloge neke koji su, a jako dobro znate da su potpuno izjednačena prava. Tako je. Tako

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Malopre je ministarka neprimereno se ovde izražavala, uvredila je sve nas poslanike da politički lešinarimo. Mi smo poslanici, mi se bavimo politikom, nas građani plaćaju upravo da se bavimo politikom i mi taj posao radimo.Sa druge strane, to što ministarki, možda njenim ušima ne prijaju neke stvari ovde koje ona čuje, to je njen problem. Ali, to njoj ne daje za pravo da ona nama ovde drži lekcije šta ćemo mi govoriti, a šta nećemo govoriti. To što piše u zakonu uopšte ne znači da je tako i u praksi. Ja kao žena, sve mi ovde kao žene i naše kolege muške, poslanici, smo svedoci da su žene duboko diskriminisane kada konkurišu za posao. Svaka mlada žena će vam reći da su upravo ova pitanja o kojima je govorio kolega Novaković pitanja koja se njima postavljaju - da li planiraju da zasnivaju porodicu, da li planiraju da rađaju decu. Žene su pod velikim pritiskom i ne samo mlade žene. Pod velikim pritiskom su i žene koje ima 45 godina i više jer su i one diskriminisane zbog svojih godina.Dakle, žene u našem zakonodavstvu na papiru jesu izjednačene, ali u praksi je to apsolutno drugačije. Potpuno je kolega Novaković u pravu, a ministarka treba malo bolje da se informiše i da stavi prave naočare sa pravom dioptrijom da sagleda situaciju kakva jeste u društvu a ne da ih gleda kroz ružičaste naočare. Hvala. ministar Maja Popović, ali vas molim da se vratimo sada opet u neke okvire i molim vas da primite moje izvinjenje zato što sam se ja u tom trenutku konsultovala sa generalnim sekretarom i nisam čula.Tako da, izvinjavam se, ali

tema je bila potpuno druga – rebalans budžeta.Koristite sve ono što bi želeli vi da kažete kao negativne stvari za ovu Vladu mimo potpuno teme. Iz tog razloga sam rekla. Ceo dan građane Srbije dezavuišete.Radi istine, bilo je neophodno da kažete čime se vio ceo dan bavite, ne ceo dan, svih ovih prethodnih dana. Ne pričate o temi uopšte…Molim?Apsolutno sve ono što ste postavili kao pitanje, a jako dobro kao pravnik znate da su zakonom izjednačene.Nemojte, molim vas.

Zašto?Dakle, ministarka pravde ovde je nekoliko navrata izašla zaista iz onoga što predstavlja njena uloga u našem ustavnom pravnom sistemu. Ona je sebi dala za pravo da predstavnike građana Srbije naziva lešinarima, ona je sebi dala za pravo da tumači šta poslanici naroda smeju ili ne smeju da govore i ona je sebi dala za pravo da, na neki način, radi ono što je vaša uloga i vaša dužnost. Ono što me zaista već sada zabrinjava je da već peti put je ministarka rekla nešto što je potpuno nemoguće i ne postoji u srpskom jeziku, a to je da se dezavuišu građani. To ne postoji i to ona kao brilijantan student bi morala da zna.Hvala puno, ne treba Skupština da se

a molim i vas da to činite jer vi ste odgovorni za poštovanje Poslovnika.Ovo što je danas, što je malopre izgovorila ministarka pravde govori samo o tome da ili joj je dosadno ili se potpuno pogubili. U zemlji u kojoj pravda ne postoji vama, gospođo ministarko pravde, ne bi bilo loše malo da se pozabavite kriminalom u ovoj zemlji i kršenjem Ustava umesto što vređate ovde, ispaljujete

Gospodine Jovanoviću, vi čak niste rekli ni koji član je povređen.Da li me čujete, gospodine Jovanoviću?Vi čak niste rekli ni koji član Poslovnika je niste rekli.A, to koliko vi poštujete Poslovnik i Narodnu skupštinu, to svi građani ove zemlje Tomić. **Aleksandra Tomić** Uvažena predsedavajuća, ja sam htela da raspravu vratimo na temu amandmana.Zamolila bih zaista sve kolege da krenemo po tački dnevnog reda koja je sada, po pitanju zakona, koja je na dnevnom redu, da se vratimo na amandmane i da jednostavno završimo ovu sednicu onako kako dolikuje, da svi uzmemo određenu vrstu odgovornosti da jednostavno izglasamo rebalans budžeta jer mislim da je to u interesu svih građana.Treba da se prime penzije, treba da se prime plate i mislim da je to od velikog značaja u ovom trenutku, jer cela Srbija verovatno je zainteresovana za sednicu o litijumu, i mi smo zainteresovani ovde za sednicu o litijumu isto kao i vi, i mislim da je to u interesu svih nas.Hvala.

član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Dragana Rakić i Srđan Milivojević.Da li neko želi reč?Izvolite. **Srđan Milivojević** Poštovani građani Srbije, predali smo amandman kojim tražimo da se 250.000 dinara iznos zameni sa većom cifrom, od 500.000 dinara.Moram dinara.Moram da vam kažem da DS neće glasati za ovaj zakon. Mi se vrednosno razlikujemo od svih derivata koalicije Rio Tinto, bez obzira da li je reč o radikalima ili naprednjacima. Mi znamo da su to isti oni ljudi koji su na kraju prošlog mandata ostavili dug od 24 dečja dodatka, 36 trudničkih i porodiljskih dodataka dodataka koje su besomučno, besramno pokrali i stavili u svoje džepove. Ta politika ne zavređuje podršku DS. Mi to ne možemo da podržimo, jer iza svega ponovo stoji želja da se gurne ruka u narodni džep. Neko će morati sutradan ponovo to da popravlja, kao što smo to popravljali 2000. godine.To da nas zbog toga nazivate političkim lešinarima… Znate, ja sam skandalizovan da nekom uopšte padne na pamet da nekog sa ove strane nazove političkim lešinarima. Mi nikada nismo izjavili rečenicu – ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu Muslimana. Mi nikada nismo snimili spot koji je doveo do ubistva Olivera Ivanovića. Nikada to nismo uradili. Nikada. Vodimo uvek računa o svom moralnom zdravlju i svim s kim sedimo. Nikada nismo kazali lešinarsku rečenicu – kad tad, osvetiću se Slavku Ćuruviji za reči koje o meni objavljuje „Dnevni telegraf“.To su, vidite, uradili ljudi koji su samo radili svoj posao. Puna je istorija mračnih stranica ljudi koji su radili samo svoj posao.Za kraj, mi se ne plašimo sednice o litijumu. Podnećemo u redovnom zasedanju tu tačku dnevnog reda. Slobodno kao zainteresovanu stranu pozovite Aleksandra Vučića na balkon pored Radojičića, Sime Spasića, pozovite onda i Zlatka Kokanovića, pozovite i ostatak Rio Tinto koalicije. Pozovite i direktora Rio Tinta, nek brani svako svoju proviziju na ovoj sednici.Hvala. E, tako to izgleda.Neka dođe, neka dođe. Pa, možda će i doći. Pa, nek sedi na balkonu.Ne.Tako da, to po ovom amandmanu je bilo član 8. stav 2. menja se i glasi reči 295.000 dinara zamenjuju se rečima 500.000 dinara. Po tom amandmanu?Po tom amandmanu ste pričali?Dobro, dobro.(Narodni

su građani Srbije što ne moraju baš sve da čuju što dolazi iz tih usta.Na član 8. zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Da li želite reč?

znam čime je došao danas gospodin Vulin na posao, ali u predlogu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, član 13. kojim se menja član 33. stav 2. menja se i glasi – iznos dečijeg dodatka utvrđen u stavu 1. ovog člana za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećava se za 40%, a za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje je doneto mišljenje komisije i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica uvećava se za 60%.Ovim amandmanom predlaže se uvećanje jednokratne novčane pomoći za roditelje i staratelje dece kojoj je neophodna posebna nega i pomoć, kao i za decu koja ostvaruju dodatak za pomoć i negu drugog lica, imajući u vidu da su za njih neophodna posebna medicinska nega, rehabilitacija, prilagođeni obrazovni programi i dodatna pomagala. Uvođenjem ove vrste finansijske podrške olakšavaju se ekonomski izazovi sa kojima se suočavaju roditelji, odnosno staratelji te dece, što ujedno doprinosi unapređenju kvaliteta života tih porodica i dete.Takođe, još jednom bih zamolila da se razmotri predlog Autonomnog ženskog centra, u kojem se zaista predlaže da se deci čije su majke ubijene, kao posledica nasilja u porodici, doda i dodeli dodeli dečji dodatak, znači, bez obzira na materijalni status i položaj porodica u kojima se ta deca nalaze. Mislim da je ova kategorija našeg društva zaista veoma osetljiva, pričam o tome. Opet bih podsetila da je zakonska regulativa dobra, ali opet nam se dešava femicid i uvek neko od institucija zataji. Mislim da zaista treba još jednom svi da razmislimo o dodeli ove pomoći.Ako dozvoljavate, gospođo predsedavajuća, imam jedan poklon za gospodina Vulina, znam da moram od vas da dobijem odobrenje, ako dozvoljavate ja bih uručila poklon gospodinu Vulinu. Radije ne bih, možda nakon sednice, imate vremena na hodniku, plašim se da će opet otvoriti presedan u kome ćemo svi jedni drugima donositi poklone, pa možda neki drugi put. Ali, hvala

član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović, Dunja Simonović Bratić, dr Dušan Bajatović i Dijana Radović. Izvolite. Hvala vam.Ova sednica kako ulazi u završnicu postaje sve zanimljivija.Tačno je, Vlada je odbila amandman, pokušala sam Imam ja vremena, mogu i da sačekam da se kolege smire.Ministre Vulin, ja sam već dovoljno ljubomorna na činjenicu da vi jedini imate priliku da dobijete neki poklon, i sad hoću da govorim, da probam da i ja zaslužim neki poklon.Dakle, poklon.Dakle, amandman koji smo predložili se tiče porodica, odnosno roditelja-staratelja koji imaju decu sa najtežim poremećajima. Predlog je bio da se to uvećanje koje je planirano za 50% pretvori u 100% povećanje, jer cenimo da treba pružiti podršku tim porodicama koje zaista se suočavaju sa najvećim izazovom koji može, da kažem, sudbina da donese na jedan poseban način. možda imali malo vremena da jedni druge razumemo. Verujem da Vlada Republike Srbije i predsednik Vlade razumeju našu inicijativu, tu se ne rači čak ni o velikom izdvajanju novca iz budžeta Republike Srbije, prosto je samo tehnički možda trebalo da na vreme odreagujemo i mi kao predlagači ovog amandmana. Ali, biću potpuno zadovoljna, a verujem da će se desiti da i ministarka Đurđević Stamenkovski i ministar finansija, pa i vi, predsedniče Vlade, obratite pažnju na naš amandman, i da one bude nekako sastavni neke naredne izmene ili budžeta Republike Srbije. Mislim da to neće drastično uticati na njega za 2025. godinu.Ali, pošto smo u završnici sada ove sednice, koja je bila zanimljiva, u kojoj se govorilo o svemu, najmanje o temi, o rebalansu budžeta za 2024. godinu, ili smo ga bar svi tumačili iz onog ugla koji nam je potpuno bio bogougodan, ili politički pitak, ili profitabilan, pa čak i o ovim merama koje se tiču populacione politike, za koje mislim da su jako dobre i ne mislim, potpuno se slažem sa kolegama koje misle da je to samo jedan od koraka, da treba povući još nekoliko koraka, ali treba uvek poštovati činjenicu da imamo svest i da smo bar nešto krenuli da radimo.Ako govorimo o tom pravu, jednakom pravu žena kod zapošljavanja, ili bilo kom jednakom pravu žena, nažalost, te izjave koje često čujemo umeju da budu populističke, iako ja ne sumnjam u dobru volju jednog procenta ljudi koji se ovim fenomenom bave, ali kad počnemo tako transparentno da o tome govorimo, uvek prepoznam da se iza toga krije neka potencijalna politička potreba, pre svega.Gospođa Macura je lepo govorila o tome da je zakonski sve uređeno, ali da smo mi kao narod negde stari nepoštovaoci zakona ili bar talentovani iznad svega da nađemo taj neki mali prostor u zakonu koji nam ostavlja prostor da ne ispoštujemo sve do kraja.Tačno je, najveći izazov je pred mladim majkama. Tačno je da im treba pomoći u tom smislu. Tačno je da poslodavci imaju ta da pitanja kao dva ključna koja se nađu pred njih, najpre ako govorimo o privatnom sektoru, ali je tačno i da se sve više širi svest o tome šta su njihova prava u okviru tog zakona, pa u tom kontekstu svaku reakciju koju dobijemo ili pritužbu da se na taj način bilo ko ophodio prema nekoj osobi ženskog pola koja je konkurisala za radno mesto, sada već podrazumeva i određene zakonske kazne.Sigurna sam da kada transparentno to kažemo građankama Srbije, one će razumeti da svoja prava mogu da ostvare zahvaljujući zakonu i da ne moraju uvek da pognute glave izađu kada shvate da prekoputa imaju ljude koji ne razumeju potrebu jednakosti.Mnogo će vremena proći pre nego mi shvatimo kao društvo da je jednakost prosto naša svakodnevica, da u Srbiji živi 52% žena, a 48% muškaraca, da mi pričamo priče koje su manje-više nepotrebne, osim što su nam drage da malo malo politički na njima profitiramo i da bi suštinski morali samo da razgovaramo o tome ko je kvalitetniji kadar, a ne nikako da li je neko muškarac ili žena.Nismo žena.Nismo još uvek razvili svest o tome da razgovaramo o kvalitetima pre nego što razgovaramo o bilo kakvom kvantitetu i nismo još uvek razvili svest o tome da to što je neko muškarac ne znači apriori niti da je bolji, niti da je pametniji, da ne kažem da praksa ume da nam pokaže da ta polna odrednica često ume da bude u neskladu sa onim što je karakter onoga ko se iza nje krije.Tako da bi trebalo obratiti pažnju na ugrožene kategorije. Celu priču pričam samo zbog toga što se i amandman odnosi upravo na najugroženiju kategoriju ljudi, na porodice koje imaju decu sa teškim poremećajima, koje su posvećene i u dobroj meri onemogućene da se bave svim ostalim aktivnostima jer su u obavezi da se 00-24 sata bave svojom decom.Dete je svetinja za svakog od nas i uprkos činjenici da ponekad sudbina ume da bude gruba, mi kao društvo moramo da prepoznamo šta je ono što je najneophodnije, da sva deca imaju podjednako pravo na odrastanje i da svi roditelji imaju podjednako pravo da se svojoj deci posvete tačno onoliko koliko to deca od njih zahtevaju.Konačno, deca od njih zahtevaju.Konačno, SPS će glasati i za rebalans budžeta koji, moram da priznam, na moje veliko iznenađenje, a nije prvi rebalans o kome sam slušala polemiku u parlamentu Srbije, nije bio kritikovan čak uopšte. On je bio tumačen iz različitih uglova, kritike su pretrpeli predsednik Vlade i određeni članovi Vlade, čak na lično, što bi rekli u narodu, ali sam rebalans kao rebalans nije bio kritikovan, čak nisam čula ni neku alternativnu ideju, očekivala sam da možda to što je prošlo, nije se čulo u načelnoj raspravi, da ćemo čuti u pojedinostima kada krenu amandmani.Amandmani se tek uopšte nisu bavili rebalansom, kao i obično, bili su izgovor da mi politički ovde pričamo ono što procenimo da će se dopasti građanima Srbije. Evo nas na korak od još jedne sednice koju ste najavili, predsednice, koja će se takođe vrlo dopasti građanima Srbije. Ja se radujem toj sednici po dva osnova, i kao šefica poslaničkog kluba SPS, ali i kao predsednica resornog odbora.Danas nam nije baš pošlo za rukom da razgovaramo na Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Nadam se da drugi put hoće, da ćemo svi biti dovoljno ozbiljni, ako već nismo dovoljno stručni, a nismo. Danas nismo pun kapacitet sednice imali ovlašćenog predlagača, pa smo malo probali da razgovaramo jedni s drugima, ali smo onda shvatili da je to prilično priča nas koji smo amateri na temu. Ja se radujem stručnoj javnosti, radujem se da budemo ozbiljniji sledeći put kada dođemo pred resorni odbor, on je važan. Radujem se da čujem argumente koji će promeniti moj stav, a ne da dođemo u situaciju koja bude prilično konfuzna, pa napravim čak i jednu proceduralnu grešku, o kojoj neću govoriti ja, čekam novinare.Bilo kako bilo, odbor je važan, tema je beskrajno važna i nadam se da ćemo u redovnom zasedanju uspeti da obezbedimo dovoljno ozbiljnosti da se ovom temom bavimo. Da se ona neće svesti na – ovo je moj argument, majke mi ili na – ovo je moj, a ti nisi u pravu, takođe majke mi, nego da imamo ispred sebe neke papire koji će biti malo više od toga pretpostavka i – rekao mi je jedan čovek.Kada bih krenula da se bavim time šta sam sve pročitala na temu eventualnog iskopavanja litijuma, pa sad sve jedno da li su argumenti za ili protiv, prilično su konfuzni i prilično se tiču nekog ličnog ugla koji je uglavnom motivisan tome ko se kome sviđa, pa ajte da malo i politički podupremo one koji su mi simpatični.Ne zaslužuju građani Srbije da mi o ovako važnoj temi razgovaramo na način na koji smo to krenuli. Verujem čvrsto u našu ozbiljnost i u svest da su nam poverenje ukazali baš oni. Verujem da ćemo sesti da ozbiljno razgovaramo bez da jedni drugima merimo krvna zrnca, ali opet ne da razgovaramo sa pozicija što ćemo ponašati se ili bar pisati te zakone, kao da smo pokupili svu pamet ovog sveta.Ja kao ekonomista teško da bih se usudila da napišem zakon koji se tiče operacije na otvorenom srcu, to moraju da rade lekari. Isto tako mislim da sve druge usko stručne teme kao što je ova koja se tiče rudarsko geološke struke mora zaista da ima potporu, sam zakon mora da ima više ljudi koji podržavaju od nekih profesora koje apsolutno uvažavamo, ali su prosto u malom broju. Ajmo, da čujemo sve profesore, ajmo da imamo javnu raspravu, ajmo da razgovaramo ozbiljno o ozbiljnom zakonu. Bojim se da ovo što imamo sada pred sobom, nismo svi toliko ozbiljno shvatili kada kažem svi, mislim da su predlagači imali malo paušalniji odnos.Dakle, sa dubokom verom da svi želimo najbolje za građane Srbije, ostaje nam sama još i da pokažemo koliko smo u stanju da tu svoju dobru želju, zaista i svu svoju energiju usmerimo upravo ka boljem životu svih građana Srbije, ne zloupotrebljavajući ni njihove strahove, ni njihova ne znanja. Najpre, ne zloupotrebljavajući našim neznanjem koje je transparentno pokazano u proteklih nekoliko dana. Hvala vam. Hvala vama. Dušan Bajatović. Izvolite.

Zahvaljujem.Malopre je narodna poslanica, gospođa Paunović me je inspirisala da se javim i da podsetim na predizborna obećanja koja je koalicija, koja je dobila mandat da formira Vladu u stvari činom ispunjavanja predizbornih obećanja u stvari opravdala poverenje građana koje je i dobila.Želim da vas podsetim da sve sve ove izmene zakona koji dolaze sada trenutno u okviru Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom bila su u stvari predizborna obećanja koje je jedan vrlo posvećen način i vredan rad ministarka Đurđević Stamenkovski uspela da realizuje u veoma kratkom roku i ja joj se u tom smislu i ime Vlade naravno zahvaljujem.Ono što mislim da je sad zadatak koji dolazi ispred svih nas jeste ono što ne može da se uredi zakonima, pokušala sam malopre odgovarajući odgovarajući poslaniku Novakoviću na njegove upite, na njegov predlog amandmana da pojasnim. Nadam se da ćemo naići na visok stepen razumevanja i da ćemo moći u tom smislu zajednički da radimo na statusa žena koje žele u isto vreme da budu majke i da rade.U tom smislu mislim da je akcenat u narednom periodu veoma važno staviti na to da se usklade obaveze koje postoje na privatnom planu i na poslovnom planu i da se otvori jedan kvalitetan dijalog sa poslovnom zajednicom. Već neke firme koje imaju određenih kapaciteta kao što su veći kapaciteta nego možda neke druge, kao što su IT kompanije, odgovaraju na ove izazove. Oni već pronalaze načine kako u stvari da zadrže radnike, jer to jeste u stvari dominantno problem, pa se ja iskreno nadam da će ti primeri dobrih praksi koji dolaze iz onih poslovnih atmosfera koje to sebi bi u ovom trenutku mogu da priušte se nekako preslika na one druge koji bi te iste prakse morali da primene.Takođe, još jednom želim da podsetim sve žene i sve poslodavce da u Srbiji postoji jedan važan zakon koji je na snazi to je Zakon o zabrani diskriminacije. Ja bih jako volela da sve žene koje dolaze u situaciju da na razgovorima za posao bivaju upitane za to, da li planiraju porodicu, na koji način planiraju da organizuju svoje vreme, da budu dovoljno hrabre i osnažene i da prijave sve slučajeve ovakvih neumesnih pitanja, ali ne samo ne umesnih nego i pitanja koje su u suprotnosti sa zakonskom regulativom.Što se tiče ovih predloga koji dolaze u smislu uvećanja jednokratnih nadoknada, a samo je nebo granica, kako možemo da ih predstavimo, zaista želim da apelujem na narodne poslanike kada rade predloge u okviru svojih amandmana da urade ne samo polis i analizu nego i finansijsku analizu i da procene sa kakvim kapacitetima država raspolaže. Kao što je ovo bilo naše obećanje iza koga smo mogli da stanemo, dakle, morate da vodite računa da kada kada predstavljate svoje amandmane da su to u stvari neka vaša buduća obećanja u slučaju da se promeni aktuelna struktura kada je u pitanju vlast. Evo, klima mi glavom koleginica koja razume o čemu govorim, dakle, molim vas da ne dolazimo u situaciju sada da se takmičimo u nerazumnosti u nekim zahtevima koji ne mogu da se realizuju u praksi, zato što kada hoćete jednoj grupi za koju mislite da je neophodno da joj date, onda morate nekoj drugoj grupi da oduzmete.Tako da bilo bi dobro da u budućem periodu kad se radi o nekim izmenama zakona posebno kada se radi o posebno ranjivim kategorijama naših građana gde je vrlo tema emotivna, vrlo lako se mogu steći politički poeni ipak budemo odgovorni i zamislimo sebe na poziciji onoga ko treba da donese odluku da li da se sredstva usmere na ovaj ili onaj način. U tom smislu zahvaljujem se svim narodnim poslanicima koji će svojim glasom podržati izmene ovog zakona i naravno, zahvaljujem se koleginici koja je uspela da uloži dodatni napor da se ovo sve i realizuje.

žene je da može da bude majka, a ustavno pravo da može da bude ravnopravno zaposlena. Ne vidim ja zašto mi svi trošimo silno vreme da ubedimo jedni druge u to. Nama ostaje samo zadatak da kada imamo svest, a shvatila sam da svi u ovoj sali imamo svest o problemima sa kojima se te žene suočavaju, kažemo naglas, imate pravo da prijavite takvu stvar, jer je to mimo zakona Republike Srbije, sve ostalo je njihovo pravo rođenja u državi Srbiji. Pravo da budu majke zato što su se rodile kao devojčice, a pravo da budu zaposlene zato što su punopravni državljani Republike Srbije u kojoj to garantuje Ustav Republike Srbije, sve ostalo su finese kojima se mi moramo ili trebamo baviti u cilju samo da sprečimo zloupotrebu zakona na način koji se to dešava, o čemu je govorio uvaženi kolega.Tu je gospođa Macura u potpunosti u pravu. Sećam se tog Zakona o ravnopravnosti, sećam se i rasprave o njemu. Sećam se, pa bogami da je skoro to bio dijalog od sat i po vremena između ministarke Čomić i mene tada i silnih amandmana koje sam uložila i koji su prihvaćeni. Mi smo i o tom zakonu jako teško razgovarali, sa nekim gorkim ukusom u ustima i nikada nam nije ta tema ravnopravnosti pitka, ali je ona prisutna, ona je tu, svi smo mi zajedno tu, evo sada u ovom broju koji je zakonom regulisana 40%, pa treba da unapredimo najpre sopstvenu svest i da shvatimo da smo kao žene u ovom parlamentu bez razlike kojoj poslaničkoj grupi pripadamo u obavezi prema ženskoj populaciji, da čujemo sve njihove probleme, mnogo pre nego što bilo ko drugi to sme da uradi. Hvala vam. Hvala vam.Idemo dalje.Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Irena Živković.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Dragana Rakić i Srđan Milivojević.Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Živković.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno front – Ne davimo Beograd.Na

pa ja nikada nisam pio jednu uvek više, tako da to je u redu, ali nema veze šta fali iako se vidi. Ja nemam psihičke posledice, tako da ne brini ništa.Elem,

nemaš argumente, onda kreneš da vređaš, pa ti još i smeta kada se onaj brani, tako je čovek doživeo ono što se dešava u Skupštini, sad valjda ćemo se prepoznati ko je vlast, a ko je opozicija? Ne, ja ovo govorim o dostojanstvu narodnog parlamenta.Znam, ja dobro šta je arena, ali treba voditi računa da ovo zaista i gledaju, da gledaju i obični ljudi i mnogo je važan i njihov doživljaj ako se baš i borimo za svaki glas, možda sam ja ovo karikaturno napisao, ali to je jednom običnom Srpskom seljaku tako vidi.Preskočio sa , ja tebi sinko nisam dobacivao još si ti mlad da bi meni dobacivao i ja tebi Ćuto verujem divim ti se već sedam dana, čak i kada si bacao Poslovnik i tada sam ti se divio, meni to nije palo napamet nikada.Dakle, nikada.Dakle, neću više ovo komentarisati oko rebalansa budžeta ja sam se izjasnio u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije mi ćemo to naravno podržati to nije sporno.Hteo sam da prokomentarišem oko ove pomoći, ja to shvatam roditeljima i deci, porodici to su te vrednosti, a mi to zovemo možda i pronatalitetna politika nije ni važno, ali za mene je to pomoć deci i porodicama, mi ćemo naravno glasati za taj zakon.Ja sam i u prošlom obraćanju rekao – ova vlast ima politiku, možda se ona nekom sviđa, a nekom ne sviđa, pa ću opet citirati ovog Braleta kaže – znaš Bajatoviću moj dobri, kada neko ne može na izborima dobije vlast kaže , onda on ide na ulicu da je otme, ali opet to nema veze sa temom da se vratim na to. A, mnogo mudri ti naši seljaci, ja hoću da vam kažem, ne možemo samo da pričamo o inteligenciji, a ni ta inteligencija ne razume način na koji se nekada obraćate.Dakle, ovo je pomoć porodici i pomoć deci valjda mi koji se pravimo da smo veliki muškarci, Balkanci valjda i mi treba nešto da poradimo da bi bilo više dece. Dakle, ono što ja nisam razumem izvinjavam se kolegama ako ću nepravilno reći, ali znate kada vi kažete – principijalno se slažem sa ovim zakonom, slažem se i sa načinima i sa sredstvima, ali neću principijalno iz neprincipijalnih razloga da podržim neki zakon. Šta to treba politički da znači?Kakvu poruku vi šaljete? Znači, principijalno iz neprincipijalnih razloga neću da podržim zakon, jer sam video Milice da niko nije podržao zakon, to što tebe ne podržavaju to je njihov problem.Evo, video sam ovo zadnje, a vi ćete podržati? Svaka vam čast, e, to je lepo sa vaše strane ima i pozitivnih trendova u opoziciji, to je jako lepo. Ne šalim se, ja pokušavam da unesem malo vedrine u ovu raspravu koja bila vrlo tvrda evo smo pred gospodine predsedniče Vlade Vučeviću, pošto ste vi bili prethodni ministar odbrane, ja želim da vam čestitam što vraćate dostojanstvo Srbinu, srpskom muškarcu, svakom građaninu ove zemlje da ima pravo i mogućnost da bude obučen da se brani kako od onih koji bi napali Srbiju, šta kažeš brate Ćuto? Hajde, da pijemo nedeljom ujutru nemoj da pijemo svaki dan majke ti.Znači, ja mislim da je ovo zaista vraćanje dostojanstva muškarcima u Srbiji i ovo je malo treba šest meseci da bude vojni rok. Većina nas je ovde služila Vojsku osim onih kojih imaju prigovor savesti, pa sede sada u poslaničkim klupama i ja podržavam to što ste uveli vojni rok i to podržava cela poslanička grupa Socijalističke partije.

si video Ćuto? Ja tek sada razumem kako je tebi ti ne piješ, a drugi poslanici ti dobacuju, a sve omladinci bezrepi, pusti to.Dakle, vraćam se na Vojsku treća stvar žao mi je što moja koleginica Slavica nije tu. Kako ste rekli? Ne, ne slobodno. Kako?

Zapamti te ovo ko ne dobije vlast od naroda to nije legitimna vlast ne može se sa ulice tek tako doći na vlast, niti je ova vlast toliko slaba.Treća stvar, žao mi je je i zamolio sam i da ne prete, kao ja, žao mi je što Slavica nije tu. Velika je polemika bila oko zarada prosvetara. Prihvatam argument predsednika Vlade da u ovom momentu nemamo više, imamo još budžet o kome ćemo raspravljati i sve startuje od 1. od 1. januara i to nije sporno. Ali ja imam jednu inicijativu i ako me podrže kolege poslanici, ja bih je isto inicirao kako su oni inicirali ovu sednicu, samo da ne prođe isto, znači nešto tražim a molim Boga da ne nađem, to je ljudi, ne ukidaju znanje u Srbiji, plate, mi smo prestali da proizvodimo znanje onog momenta kada smo primenili Bolonju, a Bolonja je projekat 5. oktobra. Znači da zanemarimo pljačkašku privatizaciju, mi ako hoćemo da vratimo znanje u Srbiju, mi moramo da vratimo ozbiljne fakultete, moramo da vratimo ozbiljne institute.Ima ovde tragova, raznih instituta od Petnice i Biosensa i sve što razvijate, ali to nije dovoljno i ako želite da vratimo proizvodnju znanja u Srbiji, onda moramo da napravimo jasan plan kako da to uradimo uz stvarnu podršku ozbiljnim fakultetima i institutima.Nazdravlje, brate Ćuto. Sad ćemo ja i ti da popijemo nešto, ionako je besmislen taj tvoj trud ovde u Skupštini. Čekaj i ti se meni obraćaš direktno. Šalim se.Ja sam hteo da istaknem ove tri, četiri stvari i vraćam se na to. Dakle, podrška našoj deci, našoj porodici i podrška sva potrebna. Mislim da je to malo za vojsku Srbije i treća stvar, hajde da svi razmislimo da ukinemo Bolonju, nije razlog za slabu proizvodnju nosilaca znanja u Srbiji, plata ili nije barem samo razlog, razlog je to što smo mi prestali da proizvodimo nosioce znanja, jer je neko implementirao Bolonju.Još stvar. Prosto, ne mogu a da ne kažem, pošto je bila kritika na račun Vlade Mirka Marjanovića. Neko se setio svega toga.Da vam kažem nešto. Za vreme Vlade Mirka Marjanovića, to su bile ozbiljne Vlade. Imali su nacionalni program i znali su šta rade. Raspad Jugoslavije je proizveden, neću dalje da polemišem sa tim. Tek sa povratkom nacionalnih opcija, posle 2012. godine, mi smo vratili nacionalnu politiku. Sve dotle to je bila, manje-više, nametnuta tuđa politika. Da li je neko možda i prihvatao ili nije, svejedno.Ako se danas prave fabrike, a juče su se rasprodavale, ne možemo na isti način da merimo sve.Mislim da sam potrošio dosta vremena, da su stavovi Socijalističke partije Srbije jasni.Hvala mojim kolegama iz opozicije. Ja vam se divim, kao i vi

ništa.Izvinjavam se što sam gledao da budem malo i humorističan.Gospođo predsedavajuća, hvala vam.

Ovde u Skupštini smo svašta čuli, ali da neko desetak minuta promoviše alkoholizam kao jednu od porodičnih vrednosti, izvinjavam se, ja to prvi put čujem i prvi put doživljavam ovde.Znači, reklamiram povredu člana 107. Smatram da je narušeno poštovanje, odnosno dostojanstvo Narodne skupštine od prethodnog govornika.Znači, prethodni govornik je neuspešno pokušavao da bude duhovit, opravdavao je alkoholizam. To je predstavljao kao nešto dobro, korisno, nešto što služi ovako za ponos srpskim domaćinima.Prethodni govornik je pokušavao da se predstavi kao čovek iz naroda. On ne znam da li uopšte može da po bilo čemu naliči nekome ko je iz naroda, jer čovek zarađuje 35.000 evra mesečno.Znači, u situaciji kada većina ljudi radi za 650 evra ili manje, znači nama neko od 35.000 evra plate mesečno promoviše alkoholizam ovde. Pritom, govori o Predlogu zakona…

Paunović** Nije ovde tema da li ja trebam, Bajatoviću, nego je tema da je povređen Poslovnik i to član 106.Ovde se jedno jasno ukazivanje kolege Bulatovića na papazjaniju koja se sedam dana dešavala u Skupštini pretvara u promovisanje alkoholizma.Ovde toliko lagano bilo čuti da dok govori Dule Bajatović, istina sa dosta sarkazma na razne teme o kojima su pokušali neki da govore sedam dana, čuli bezbroj dobacivanja koja su, takođe, po Poslovniku nedopustiva.Čuje se tumačenje kojekakvo Duletovih reči i pripisivanje koje čemu, a ja vam odgovorno tvrdim da ako bi kroz ovu salu sad prošao alko test, samo bi Dule bio bez i jednog jedinog grama u krvi, za razliku od ovih koji su mu dobacivali.Ja vas molim, zarad građana Srbije kojima je zaista probao Bajatović da kroz svoje izlaganje ukaže koliko se banalizuje ovo visoko zdanje, svaki put kada dođemo u ovakvu zloupotrebu, kao što se to sada desilo,

Ja se nadam da uvaženu koleginicu Draganu neću ničim isprovocirati, ali ja zaista nisam govorio o porodici.Ja sam hteo da kažem da i Ćuta ima drugove i da nije Ćuta jedini koji je nešto popio u parlamentu.Ja sam, u stvari, branio opoziciju, a ti isti iz opozicije mi ne daju pravo da branim Ćutu. To nije

ali ovo što…Vidim da ste zato možda malo tolerantniji prema meni. To očekujem za na dalje od vas.Dakle, ajte stvarno ako mislite da je ovo normalno ovo čemu sad prisustvujemo, ja se izvinjavam svim građanima ove zemlje koji prisustvuju ovom ovde, ovo stvarno ne liči ni na šta, a za to ste vi odgovorni, gospođo Brnabić.Hvala lepo. To ste u pravu, ja sam odgovorna, a da ne liči, u velikoj meri.

Uvažene koleginice i kolege, ja bih se vratio na kratko na ovaj divni zakon koji je pred nama i koji mladim ljudima koji imaju porodicu ili koju planiraju veliku porodicu daje jednu finansijsku podršku u jednom vremenu kada je to zaista neophodno.To je jako solidaran zakon i drago mi je što je u budžetu bilo novca za pomoć pre svega majkama koje su odlučile da imaju porodicu i da imaju veliku porodicu.Moram da vas ovde iskoristim i da apelujem na vas, jer ovde postoji jedna manjkavost. Naime, žao mi je što su izostavljene veće porodice, odnosno porodice koje planiraju peto ili šesto dete, a toga ima, pogotovo u mom kraju.Mislim da ako se danas jedna žena opredeli da ima peto ili šesto dete, ja mislim da je takva žena heroj i da treba dati podršku i da ne trebamo da one koji su se odlučili da imaju veliku porodicu diskriminišemo.Podsetiću vas da su velike porodice bile garancija jake Srbije i ja sam čuo da je bilo inicijativa i ja znam da je prošle godine i tadašnja premijerka i predsednik države da su se uključili da su najavili da će se rešiti ovaj problem.Nadam se da ćemo u bliskom periodu rešiti ovaj problem. Ja mislim da su žene koje rode pet ili šest dece u ovoj državi heroji i da trebaju podršku.Želim da pohvalim i ministarku koja koja se brine o porodici. Ona je imala inicijativu i bila je glasna, koliko sam čuo u Vladi, da i ove porodice i ove žene dobiju tu podršku, ali zbog finansijske situacije to u ovom trenutku verovatno nije bilo moguće.Ja vam kažem, u ovom parlamentu ćete imati podršku od pozicije svakako, a verujem i od svih odgovornih ljudi za tako nešto, jer je to model na kojem moramo ustrajati.Izuzetna i krucijalna stvar je podržati porodice finansijski koje imaju decu. Ja imam četvoro dece. Planiram više dece. Nije lako danas odgajati decu, iako imamo možda i najveća primanja i radim možda dva ili tri posla. To nije dovoljno. imati četvoro, petoro, šestoro dece je veliki finansijski zahtev i velika odgovornost i zato tražim od vas da u budućem periodu poradimo na ovom pitanju i da i ovu grupu porodica uvrstimo u u pomoć koju ovu država zaista u teškom finansijskom trenutku izdašno daje.Hvala vam. **Ana Brnabić** Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić.Izvolite. Uvažena predsednice, poštovani premijeru, poštovani ministri, kolege poslanici, rezimirala bih nekako ovu sednicu koja se odnosi na rebalans budžeta, s obzirom da smo šest dana slušali sve ono što nije u stvari tema rebalansa.Kada uzmete u obzir da smo imali promašenu temu, kada je u pitanju rebalans budžeta, jer smo slušali o NATO bombardovanju za koje smo sami krivi, slušali smo o tome kako se dešavaju određene stvari na Kosovu i Metohiji za koje smo mi sami krivi, da naš narod u stvari tamo pati zahvaljujući tome što je ovde na sceni jedna izdajnička politika, slušali smo o tome kako ne treba uopšte finansirati projekte koji su do sada u toku i slušali smo o tome da nema potrebe da na ovaj način posmatramo rebalans budžeta na koji je Vlada dala predlog.Ono što za nas predstavlja problem, to je što mislim da opozicija želi da kreira jednu potpuno paralelnu realnost i to, naravno, promovišući kroz svoje medije, gde želi na određeni način da deli a to je ono što u stvari nije dobro. Negde je dobra stvar što su pojedine političke stranke shvatile veliku odgovornost, pogotovo kada je Zakon o finansiranju porodice sa decom, i to je ono što je dobro, ali treba biti iskren onda i reći da treba podržati rebalans budžeta, jer ako podržavate zakon koji se odnosi na finansiranje, na novi način finansiranja koji je Vlada predložila, onda morate i tu budžetsku stavku koja u rebalansu iznosi 25,7 milijardi dinara da podržite, a onda ne možete samo to da podržite, nego morate onda i rebalans da podržite.To je ono što treba pokazati kao jedan put u budućnosti, gde zaista određene opozicione stranke treba da razmišljaju o budućnosti ove Srbije, da postoji tema oko koje mi treba da se dogovorimo. I rezultati rebalansa pokazuju da ova Vlada ima pozitivne rezultate, da postoji 132,5 milijardi dinara koje je trebalo kao jedan višak u odnosu na ono što ste planirali i projektovali krajem 2023. godine za ovu godinu, pokazali ste da imamo pozitivne rezultate.Taj pozitivni rezultat rada Vlade na čelu i sa predsednikom Vučićem, kao jednog od kreatora spoljne i unutrašnje politike, treba podeliti sa građanima. To se deli na taj način što se gleda da se zadovolji makroekonomska stabilnost, kako države, tako i standard, održati standard građana, tako da u ovoj godini rebalansa imamo penzija već od 1. decembra, tako što imamo povećanje budžeta koji se odnosi na poljoprivredu od 18 milijardi dinara, što sada obuhvata 7,3% ukupnog budžeta Republike Srbije, da treba da damo i to povećanje kroz socijalnu politiku, tu stavku 25,7 milijardi dinara koji se odnose na socijalna davanja.Naravno, veliki deo odlazi i za organizaciju uvođenja obaveznog vojnog roka i zbog toga praktično sektor odbrane takođe ima povećanje te budžetske stavke, ali naravno i za kupovinu Rafala.Ono što je naišlo na velike kritike jeste upravo ta kupovina Rafala, EKSPO i stadion, ali to su teme i mantre koje mi slušamo ne samo sada kada je rebalans u pitanju, nego uvek kada je u pitanju da Srbija treba da napravi određeni iskorak kada je u pitanju uopšte tehnološki razvoj Srbije.Zbog toga su sve teme negde u raspravi o rebalansu bile vezane za litijum. Nekako su sve teme postale litijumske, misleći da opozicione stranke time će da valorizuju i kapitalizuju nekako tu temu u njihovu korist.Mislim korist.Mislim da je građanima Srbije potpuno jasno da je ovim rebalansom budžeta i Vlada Republike Srbije i ova skupštinska većina podržala razvoj Srbije u zaista pozitivnom smeru, da u odnosu na aktuelnu situaciju i na sve krizne momente koji se u svetu dešavaju i na sve izazove sa kojima Srbija se nosi kao i sve druge države, ima dobre rezultate i te dobre rezultate mi uvek delimo mi uvek delimo sa građanima Srbije zarad dobrobit svega.Kada pričamo o Kosovu i Metohiji, treba reći da u ovom rebalansu nismo ni to zaboravili. Vlad je opredelila 2,86 milijardi dinara upravo za za taj deo podrške našim građanima, Srbima i nealbanskom stanovništvu koji žive na Kosovu i Metohiji, kojima je sada život potpuno egzistencionalno ugrožen.Zato smatramo da je ovim predlogom u stvari mnogo toga obuhvaćeno, je Srbiji potrebno da pokaže da je snažna država i stoji iza svojih građana. Mislim da u budućem periodu je ovo jako dobra osnova za projektovani budžet koji će trebati da bude za sledeću godinu, da nijedan projekat neće stati, ni obilaznica oko Kragujevca, ni Dunavski koridor, koridor, ni Fruškogorski, kao ni izgradnja najvažnijeg puta Šabac-Loznica.Zbog toga u danu za glasanje ćemo podržati ovakav predlog rebalansa sa zadovoljstvom mislim na zadovoljstvo svih građana. Hvala.

biću kratka, s obzirom na to da ne moram dalje da vas ubeđujem, jer je većina narodnih poslanika jasno i nedvosmisleno najavila da će podržati izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci podršci porodici sa decom. I kao ministar za brigu o porodici koji je nadležan za ovaj zakon, iskazujem veliku čast i zadovoljstvo.Na početku želim da zahvalim, pre svega, predsedniku Republike i predsedniku Vlade na političkoj podršci u borbi za povećanje roditeljskog dodatka i sveukupne mere populacione politike, ali naravno, da zahvalim i ostalim članovima Vlade što su pokazali solidarnost i prepoznali da je demografska obnova u 21. veku jedna od najvažnijih i najznačajnijih bitaka koje ćemo voditi.Na koncu, hvala i narodnim poslanicima koji su učestvovali u diskusiji. Hvala svima koji ste podneli amandmane na izmene i dopune zakona, iako ih nismo danas temeljnije pretresali. Ja sam apsolutno spremna da u svakom trenutku nastavim da transparentno rukovodim ministarstvom, saslušam vaše predloge i sugestije i da zajedničkim snagama radimo na unapređenju i kvaliteta života naših porodica i na demografskoj obnovi kao u svakom slučaju nacionalnom interesu.Vest da će ovaj zakon u izmenjenom obliku danas biti usvojen obradovaće mnogobrojne porodice širom Srbije. Srbije. Nakon što predsednica Narodne skupštine bude stavila na glasanje i nakon što ta vest bude bila objavljena u različitim medijima, vest o tome biće na korist mnogim majkama i mnogim očevima i budućim majkama i očevima širom Srbije i njihovim porodicama. Mislim da je taj momenat dovoljno sugestivan kao poziv da bez obzira na političke razlike svi podržimo izmene zakona.Ja ću samo zarad interesa javnosti ponoviti da te izmene, pre svega, podrazumevaju povećanje roditeljskog dodatka, odnosno da nakon stupanja zakona na snagu iznos za rođenje prvog deteta biće 500.000 dinara, iznos za rođenje drugog deteta 600.000 dinara, plus 135.000 dinara jednokratne novčane pomoći, za treće dete 2.280.000 dinara u 120 rata, plus 135.000 dinara jednokratno i za četvrto dete 3.180.000 3.180.000 dinara.Izmenama zakona, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju preuzeće nadležnost za rukovođenje Komisijom za dodelu novčanih sredstava za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove sa decom.Mislim da su ovo populacione mere koje su mali korak ka onome što je naš veliki cilj, a naš veliki cilj jeste da nas ima i da nas bude.Sasvim sigurno ova novčana izdvajanja nisu dovoljna i neće doprineti u onoj meri u kojoj bismo mi želeli da doprinesu, ali će ekonomski osnažiti porodice i mnogo će značiti roditeljstvu i roditeljima. Novih deset milijardi dinara koje se izdvaja za povećanje roditeljskog dodatka su zaista velika suma i ovim izmenama Srbija će biti zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom na Balkanu. To pokazuje naš odnos prema porodici i to pokazuje naš odnos prema budućnosti.Efekti onoga što danas radimo videće se tek u narednoj deceniji. Mislim da je važno da svi zajednički razmotrimo šta sve podrazumeva demografska obnova nacije. Po mom skromnom uverenju ona podrazumeva i povratak naših ljudi iz inostranstva, i usklađivanje rada i porodice, i povezivanje porodice sa privredom, ali naravno, pre svega, uspostavljanje stabilnog sistema vrednosti po meri porodice. Na tome svi treba zajednički da radimo.Oni koji su najavili da će glasati za izmene zakona pokazali su odgovornost, pokazali su brigu i pokazali su da, bez obzira na političke razlike, su spremni da podrže ono što je u interesu svih građana Srbije. Oni koji pak to nisu želeli da učine, iako ni jednu zamerku nisu imali da upute kada je u pitanju ovaj zakon, pokazali su da nisu dorasli i da im je od porodice preči neki lični interes, da im je prioritetniji sebičluk, politička ili partijska ostrašćenost. Ko ne razume važnost ovog zakona, ni ja lično ne mogu da ga razumem, jer mislim da taj pristup da istorija se završava sa vama i da se budućnost završava sa vama nije primeren niti izazovima sa kojima se Srbija suočava, niti time pokazujete nacionalnu odgovornost.Čula sam primedbe i da smo zakasnili sa ovim merama i da otprilike treba da dignemo ruke. Međutim, odluka Vlade Republike Srbije u ime onih koji su dali podršku za ovu politiku, u ime građana Srbije, da mi od naše budućnosti ne želimo da odustanemo, ni od budućnosti porodice u Srbiji ne želimo da odustanemo. Mi ne želimo da se predamo i konstatujemo da je naša zemlja podelila sudbinu sa nekim drugim evropskim državama u kojima već uveliko govore da ih u 2100. godini gotovo neće ni biti, da je neće izvesno dočekati. Mi želimo da se borimo za one generacije koje dolaze. Mi želimo da preuzmemo odgovornost u svoje ruke i da učinimo sve da olakšamo porodicama i roditeljima u Srbiji.Godine 1937. osnovan je Srpski kulturni klub. Okupljao je tada neke od najvećih intelektualaca u Srbiji i odabrali su da njihova krilatica bude „Srbija je večna dok su joj deca verna“. Mi danas slobodno možemo da kažemo da je Srbija večna dok joj se deca budu rađala, dok nas bude bilo. Srbija je večna dok budemo imali kome da predamo svoje nasleđe i svoje zavete.U 20. veku naš zavet je bio da ginemo za zemlju, u 20. veku smo umirali za svoju otadžbinu. U 21. veku mi treba da živimo za svoju zemlju, za svoj narod, za svoje vrednosti i za svoje porodice. U tom smislu razumem ovaj zakon. U tom smislu razumem strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije da čvrsto da čvrsto prigrli budućnost i da se bori da porodica bude strateški interes. U tom smislu razumem i poruku predsednika u UN da Srbija neće žrtvovati svoje tradicionalne vrednosti, iako je moderna zemlja koja korača savremenim tokovima. U tom smislu razumem i odluku većine narodnih poslanika kojima još jednom zahvaljujem da gotovo jednoglasno, uz retke izuzetke onih koji naprosto ne mogu svoju političku ostrašćenost da ostave po strani, podržimo izmene ovog zakona, da podržimo porodicu, da podržimo vrednosti i da podržimo budućnost naše nacije.Nema budućnosti Srbije bez budućnosti porodice. Porodica je u osnovi svih naših nacionalnih i državnih interesa. Zato vas još jednom pozivam da svi glasamo za porodicu, da glasamo za decu, da glasamo za budućnost naše zemlje. Živela porodična Srbija. Hvala vam.Reč ima predsednik Vlade, gospodin Miloš Vučević.Izvolite. **Miloš Vučević** Hvala, predsednice Narodne skupštine.Poštovani narodni poslanici, građani Srbije, kratka rekapitulacija Predloga rebalansa budžeta za ovu godinu.

Spram toga, mi smo definisali prihode i rashode i vama, narodnim poslanicima, smo predložili povećanje prihoda u budžetu Republike Srbije za ovu godinu za 132,5 milijardi dinara.

više nego dobar rezultat imajući u vidu sve ekonomske trendove koje vidimo u Evrozoni, odnosno na evropskom kontinentu.Tome bih dodao i činjenicu da smo obuzdali inflaciju. Naravno, ne želimo da se zaustavimo, verujem verujem da možemo postići još bolje rezultate. Naša projekcija je da stopa inflacije neće preći 4,7% u 2024. godini i onda da 2025. godine spustimo ispod 4%, što će se, naravno, reflektovati na bolji život bolji život i materijalni položaj naših građana. Na to se nadovezuje i priča i činjenica da naši trendovi ili naše želje da plate i penzije rastu u onim procentima i u onom obimu o kom smo pričali, o čemu smo pričali prethodnih dana.Istakao bih ukratko neke segmente ili delove rebalansa budžeta, kao bitne, iako je to uvek nezahvalno deliti da li je nešto više ili manje bitno, ali svakako bih istakao da kapitalni budžet je povećan za 111 milijardi dinara i na naše zadovoljstvo iznosi 7,9% BDP. To je rezultat i ekonomske stabilnosti, odnosno ekonomskog napretka države. To je rezultat fiskalno odgovorne politike u prethodnim godinama i, naravno, reflektuje se i činjenica da Srbija i dalje privlači gotovo 2/3 direktnih stranih investicija na prostor onog regiona koji definišu kao Zapadni Balkan i apsolutno je lider u tom delu.Kapitalni projekti se nastavljaju, pre svega, u pogledu izgradnje autoputeva, pruga, brzih pruga, mostova, kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, povećanog nivoa ulaganja, izdvajanja za zaštitu životne sredine, odnosno ekologiju, škole i obdaništa,

opštih bolnica u različitih delovima Republike Srbije gradimo, da šest klinika i drugih zdravstvenih ustanova finansiramo kroz budžet za ovu godinu i kroz rebalans, tri doma zdravlja, četiri ustanove socijalne zaštite, 22 škole, šest naučnih ustanova, pet ustanova kulture i nećemo na tome stati, ali ovo predstavlja fundamentalno ulaganje u sve one strukture društvenog života i razvoja države i koje smo dugo, dugo godina izostavili i koje zahvaljujući, ponavljam, ovim ekonomskim rezultatima prethodnih godina i rezultatima rada prethodnih vlada, danas i ova Vlada može da izađe pred vas sa Predlogom rebalansa budžeta.Posebno bih istakao da u zaštitu životne sredine ulažemo dodatnih tri milijardi dinara direktno u ministarstvo, ali u okviru ulaganja u zaštitu životne sredine imate i budžet koji se nalazi u Ministarstvu građevinarstva u iznosu od 10 milijardi za prečistače, za uređenje deponija, odnosno divljih deponija, uređenje regionalnih deponija, sve ono što treba da čuva ono o čemu ste pričali, ali bez velike konkretizacije, govorim i o rekama, vodama, jezerima, pijaćim izvorima, ali i kvalitetu vazduha i vode.Prosveta je bila često spominjana u prethodnih šest dana. Ja ću ponoviti ono što sam govorio upravo o toj temi zajedno i sa ministrom prosvete, ali i ministrom finansija. milijardi je veći budžet za prosvetu kroz rebalans u odnosu na početni budžet za 2024. godinu. Od tih 12 milijardi, osam milijardi je veći budžet ili veći fond za plate zaposlenih u prosveti, jer imamo preko hiljadu više zaposlenih prosveti, plus smo povećali primanja za određen kategorije, odnosno drugačije koeficijent uredili u skladu sa dogovorima sa sindikatima iz prosvete.Budžet za odbranu naše države je veći za 57,2 milijarde i došli smo na nivo koji je nekad bio nezamisliv, da nam je budžet za odbranu od 2,5% BDP-a. To smo mogli da sanjamo do pre neku godinu.Ja sa zadovoljstvom ističem da krećemo u realizaciju, odnosno da je potpisan ugovor o kupovini nove eskadrile borbenih aviona, modernih aviona marke iz Francuske i da ćemo, pored eskadrile MIG-ova 29 imati novu eskadrilu vrhunskih aviona i da će nebo nad Srbijom svakako biti sigurnije. To je proces koji je pred nama i ja verujem da ćemo ga uspešno realizovati. Siguran sam da takva nabavka vojne opreme i naoružanja nije u sukobu sa našom proglašenom vojnom neutralnošću, jer mi i danas u naoružanju vojne opreme i vojske Srbije imamo opremu i proizvode iz različitih država, bez obzira da li su sa zapada ili istoka. Ovo nije novina da imamo naoružanje iz različitih država, odnosno da kupujemo od različitih proizvođača. Sa &quot;Rafalima&quot; će vojska Srbije, pre svega ratno vazduhoplovstvo, bolja, daleko opremljenija i svakako bolje i sigurnije nebo nad našom državom.Budžet za poljoprivredu je isto tema o kojoj se dosta diskutovalo i o kojoj smo razgovarali. Ministar poljoprivrede i ljudi iz Ministarstva finansija i moja malenkost upravo kroz kontekst ili kroz sadržaj dogovora sa različitim predstavnicima udruženja poljoprivrednika, mi smo predložili 18 milijardi dinara više izdvajanje za poljoprivredu, što je rekordan budžet za poljoprivredu od 136,7 milijardi i zaista ovakav fond, pre svega direktni podsticaji subvencija za naše poljoprivrednike nikad nije bio i verujem da će se to reflektovati i na bolje prihode, ali i na njihove veće ulaganje u njihove kapacitete, kako bi i oni bili zadovoljniji sa svojim poslovanjem, a da bi manje zavisili od nekih prirodnih okolnosti, prilika ili neprilika.Budžet za zdravstvo 573,6 milijarde dinara ili 7,3% budžeta, ukupnog budžeta koji predlažemo kroz rebalans budžeta je budžet za zdravstvo. Time apsolutno stavljamo prioritet u oblast zdravstva ili pitanje zaštite i unapređenje, i unapređenje, čuvanje zdravlja naših građana, kao pitanje svih pitanja, pitanje koje nikog ne može da ostave nezainteresovanim ili imunim. Svako od nas se kad-tad, pre ili kasnije u životu sreće sa sa potrebom da mu se pruži zdravstvena zaštita i svako od nas bar nekog ima kod kuće koji trenutno koristi zdravstvenu zaštitu, tako da je ovo izdvajanje i ulaganje ulaganje suštinski u suštinsko zdravlje građana, ne samo u institucije, ustanove ili u neku opremu, nego u kvalitet života naših građana.Nadovezaću se na ono o čemu je ministarka Đurđević Stamenkovski pričala a tiče se zakona koje vam je obrazlagala, podrška populacionoj politici i daleko veća izdvajanja iz budžeta Republike Srbije za naše porodice, za našu decu, da i na taj način ohrabrimo naše građane da nam se više dece rađaju. To je ono što država može da uradi. Naravno, do samih građana je koliko i kako će koristiti ta prava, to je odluka svakog pojedinca odnosno svake porodice.Verujem da je ovaj rebalans uvod u Zakon o budžetu za 2025. godinu, za vrlo kratko vreme predložiti vama u Narodnoj skupštini na raspravu i usvajanje i da ćemo nastaviti pre svega da politički čuvamo mir i političku stabilnost u Srbiji, koja je preduslov daljeg ekonomskog razvoja naše države, da ćemo nastaviti sa kapitalnim projektima koji podižu našu supstancu i pre svega podižu ili direktno utiču na rast BDP. Iz toga nam rastu plate i penzije, iz toga imamo više para za našu vojsku, iz toga možemo da imamo bolje opremljenu policiju, iz toga možemo da imamo bolje zdravstvo, iz toga možemo više da ulažemo i u sport, kulturu. To je ono što građani očekuju i što je naša obaveza kao Vlade da činimo.Da ne oduzimam više vreme, jer smo zaista imali prilike da razgovaramo o svim temama, još jednom da se zahvalim svim poslanicima koji su učestvovali u raspravi, bez obzira da li su bili kritički i imali kritičko izlaganje u odnosu na rebalans budžeta ili oni koji su imali konstruktivne predloge i pozitivno se ocenili. Ja sam siguran da će većina u Narodnoj skupštini narodnih poslanika usvojiti ovaj rebalans i da ćemo zajednički nastaviti dalje da radimo i da se borimo za Srbiju kao bolju i sigurniju kuću za sve njene građane, za sav naš narod bez obzira gde živi, da Srbija zaista bude dobro mesto za život, uređena kuća dobrih domaćina. Hvala vam lepo. Hvala vam mnogo.Pošto smo završili sada pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo završili i pretres u načelu, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem, današnji dan, ponedeljak, 30. septembar 2024. godine sa početkom u 17.05 kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Zahvaljujem se predsedniku Vlade i članovima Vlade što su bili sa nama. Hvala Hvala